Шановні колеги, готові реєструватись? Прошу реєструватись. 10:08:22

В залі зареєстровано 313 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у наших колег по парламенту день народження. Я вітаю з днем народження Бардіну Марину Олегівну і Арешонкова Володимира Юрійовича. (Оплески) Бажаю всього найкращого, здоров'я, сімейної злагоди, досягнень та реалізації успішних проектів. Зі святом! Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заяв, повідомлень. Прошу записатись по фракціям.

Одну хвилину, зараз оголошення. 10:09:41 СТЕФАНЧУК Р.О. Шановні колеги, є така пропозиція. Перед тим, як перейти до виступів наших народних депутатів, запросити представників організації Пласт, які принесли нам Благодатний Вифлеємський вогонь, якщо ви не проти. Давайте запросимо цих молодих людей.

Дякую. Доброго дня, шановні народні обранці. Я, Іван Брацюнь, голова київського Пласту. Ось цей палаючий вогник називають - Вифлеємський вогонь миру. Ми прийшли сюди, щоб поділитися ним з вами, адже Вифлеємський вогонь миру – це світло народження Ісуса Христа, яким ми ділимось з тими, хто святкує Різдво поза домом. Ця ініціатива зародилася в 1988 році австрійською телерадіокомпанією як благодійна акція, її підхопили скаути Відня, а також всі інші, і згодом вона поширилась по всьому світу. З тих пір Вифлеємський вогонь миру як світло тепла, злагоди та сподівання мандрує світом, долаючи кордони і єднаючи людей у переддень Різдва Христового. Сьогодні цей вогонь об'єднує не тільки Україну, а і українців всього світу: від донецьких териконів до львівських Карпат, до Австралії, США та Канади. Вогонь, який об'єднує нас у найскладніші часи війни і миру і нагадує, що єдність є нашою силою, бо саме ця єдність допомогла нам зупинити російську агресію і допомагає рухати, розвивати нашу країну у часи щоденних викликів. І коли сядемо за стіл в передріздвяний вечір, хотілось би також згадати усіх тих, хто віддав життя за цей вогонь миру, а пластунів таких більше 500 за 100 років. Нехай цей вогонь стане нашим світлом, яке допоможе рухатись найскладнішими дорогами. З прийдешніми Різдвяними святами вас! Слава Україні! (Оплески)

Дякую, шановні колеги. Переходимо до виступів. Шахов Сергій Володимирович, "Довіра". Кулініч Олег Іванович. Шановні колеги, і в мене прохання: голови фракцій, підійдіть, будь ласка, на дві хвилини, щоб ми могли переговорити, поки будуть виступи. Доброго дня, шановні колеги, шановна президія. Депутатську групу "Довіра" представляють виключно депутати-мажоритарники. Ми постійно спілкуємося із нашими виборцями, тому і піднімати будемо ті проблеми, які нам озвучують люди. Що турбує людей сьогодні найбільше? Це проблема тарифів на житлово-комунальні послуги. Для більшості населення вони просто непідйомні. Гостро стоїть питання медичних послуг, закриття районних лікарень, закриття цілих відділень, закриття ФАПів. Люди просто у відчаї і вони не знають, де і як їм лікуватися. Гостро стоїть питання в освіті - це проблема так званих малокомплектних шкіл, оптимізація шкільної мережі. І як наслідок, маємо проблему з тим, що молоді спеціалісти просто не їдуть в освіту, в сільську медицину. І це навіть при тому, що місцева влада готова їм запропонувати житло. декілька тез позиції нашої групи стосовно резонансного питання, яке є на сьогодні, - це питання ринку землі. На жаль, останнім часом ми відійшли від конструктивної дискусії, яким саме бути ринку землі в Україні, якою буде українська модель. І ми відійшли до політичних спекуляцій і не говоримо по суті. Депутатська група "Довіра" не буде ставати на шлях тих політиків, у яких точка зору змінюється з місцем сидіння. Коли ти при владі - в тебе одна думка, коли ти в опозиції - зовсім протилежна. Ми готові розглядати законопроект про відкриття ринку землі по суті, готові розглядати його по процедурі. І ми розуміємо, що на сьогодні існує тіньовий ринок землі. Продається довгострокова оренда, продаються корпоративні права, продається земля для ведення особистого селянського господарства. І це в умовах діючого мораторію. Ми не можемо кожного року продовжувати мораторій і говорити, що не на часі. Тому що люди повинні розуміти, що в них є право вибору. Але для того, щоб це робити, треба дати ключові відповіді на ключові запитання. Хто зможе купити українську землю: фізособи, юрособи, чи будуть приймати участь іноземні компанії? Тому що для більшості населення цей шлях несприятливий. Яка буде концентрація землі в одних руках: район, область, держава? Як буде працювати механізм здешевлення кредитів? Які будуть кредити? Які будуть відсоткові ставки? Що на себе візьме держава? Але це все треба робити в рамках конструктивної дискусії. Ми повинні чути як власників землі, так і орендарів. І, ще раз повторюю, повинні це все розглядати в рамках конструктивної дискусії, абсолютно без політичних гасел. Але позиція нашої групи "Довіра" слідуюча. Відкривати ринок землі можна тільки в тому випадку, коли у пріоритеті буде стояти український фермер і український агровиробник, і тоді це все буде збалансовано і люди нас зрозуміють. Дякую. Дякуємо. До слова запрошується представник фракції політичної партії ""Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, Олексій Гончаренко "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, я звертаю увагу всіх вас, на цьому тижні, а саме вчора, відбулася надзвичайно важлива подія: був оприлюднений текст проекту змін до Конституції авторства Зеленського, який називається "Про децентралізацію". Ну, вже за звичкою Зеленського, коли пишуть одне, а означає абсолютно інше. Ми вже бачили багато разів таке, коли під назвою "Про безпеку ядерної енергетики" просували імпорт російської електроенергії в Україну, коли під назвою єдиного рахунку для сплати податків підприємцями просували свої власні кармани на ринку тютюнових виборів, і мільйони, і мільйони, і мільйони. І таких прикладів ми маємо багато-багато. І знову ми побачили законопроект про децентралізацію, зміни до Конституції про децентралізацію. Насправді, друзі, це є законопроект про дезінформацію українського народу і дезорієнтацію нашого суспільства. Чому? Тому що в цей законопроект, крім вже звичного наступу на органи місцевого самоврядування - те, що ми бачимо з самого початку цього турборежиму і цієї влади, є речі, які є абсолютно неприпустимі, є спроба створення тихої можливості для федералізації України. Я цитую вам статтю 92, зміни, які подав Зеленський: "Законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць". Що це мається на увазі? Це означає, що завтра без жодних вже 300 голосів можна буде тихесенько на 226 голосів внести закон України, наприклад, про спеціальний правовий статус Донецької області, Луганської області. А завтра Путін буде вимагати Харківську, Одеську - будь ласка. Що це таке? Це насправді, коли нам розповідають, що Президент дослухався до суспільства і відчув ці червоні лінії, які не можна перетинати, то таке відчуття, що він хоче просто зробити вигляд, що він їх не перетинає, а насправді робляться такі речі, як я вам тільки що сказав. Мені одне цікаво: це Зеленський віз в Париж чи привіз з Парижу? Коли він повернувся, буквально декілька днів, з зустрічі з Путіним і на "Газпром" медіа з'являється серіал "Слуга народу", а потім його призупиняють, може, очікуючи прийняття цього законопроекту, щоб далі знову відкрити? Шановні друзі, цей законопроект приймати не можна, сьогодні тисячі людей вийшли по ринку землі. Це є логічне завершення цієї ідеї Зеленського, коли вже можна буде не тільки землю, а цілі області продавати оптом і вроздріб. Ні - федералізації України! Дякую.

Дорогі колеги, зараз біля Верховної Ради зібралися тисячі малих фермерів, малих і середніх сільгоспвиробників. Вони з'їхалися з усієї країни разом з своєю технікою, разом з своїми командами, з тими, хто у них працює, і в тому числі з тими, хто має паї. У них сьогодні є абсолютно чітке уявлення, що парламент, Президент їх не чують. І тому вони звертаються до всіх вас, народних депутатів, зі зверненням. Вони говорять про те, що вони провели безліч нарад з урядом, акцій протесту, блокуванням доріг, і сьогодні приблизно 14 центральних трас заблоковані сільськогосподарською технікою. Але аграрії констатують, що народні депутати їх не чують, і вони говорять про те, що якщо буде прийнятий у цьому залі Закон про продаж сільськогосподарської землі, це, по суті, буде відлік, це буде історична подія, яка розпочне процес ліквідації України як незалежної держави, ліквідації залишків нашого фермерства і, по суті, ліквідації безпеки нашої країни, тому що сьогодні ситуація у світі з родючими землями, по суті, є трагічною. Що говорять і що вимагають аграрії? Вони говорять про те, що вони не здадуться так просто, вони будуть сюди приїжджати десятками тисяч, дивитися вам в очі і питати. Коли вони вам віддавали свої голоси, вони що, давали вам право без референдуму продати землю? Ні. Які їх вимоги. Вони вимагають негайно зняти з розгляду проекти всі про продаж землі. Це три законопроекти, які вже проголосовані в першому читанні. Вони вимагають негайно прийняти Закон про референдум, і провести референдум, і запитати у людей: готові люди продати свою сільськогосподарську землю – 72 відсотка своєї території? Вони також вимагають до моменту проведення референдуму і створення правильного аграрного укладу, фермерського, започаткувати на три роки референдум, і реально референдум буде відповіддю: маємо ми з вами право це робити чи ні. Я прошу всіх депутатів, якщо ви представляєте людей, вийдіть до аграріїв, вони під Верховною Радою, поговоріть з ними і дійте в інтересах українського народу. Слава Україні! Доброго ранку, шановні колеги! Три місяці ми спостерігаємо одну і ту саму картину: владна команда публічно спішить заявити про свої перемоги, а потім виявляється, що за гаслами ховаються проблеми, небезпечні для країни. Наведу вам тільки три приклади, критичні саме зараз і саме сьогодні. Перше: переговори в "нормандському форматі". Президент і його команда поспішали в Париж, а потім активно відзвітували про успіхи на переговорах. Прес-конференція закінчилась, а потім ми вчиталися в комюніке. Що ми бачимо в цьому комюніке? Пряме зобов'язання імплементувати "формулу Штайнмайєра", проти якої люди вийшли на вулицю. Більше того, ще й голосування за особливий статус Донбасу голосування, яким перейшли червоні лінії, окреслені суспільством. На наш подив, це голосування підтримали і ті сили, які самі окреслювали ці червоні лінії. Другий приклад: публічний звіт розслідування справи Шеремета. Я не буду вдаватися в деталі, відповідальні політики не мають права коментувати хід слідства, але погоня за публічністю вже створила проблему. Форма подачі цієї справи суспільству руйнує довіру, довіру до правоохоронців і суддів, якої і так бракує, але ще гірше – руйнує довіру до ветеранів і волонтерів, які врятували країну, яких "Голос" підтримував і буде підтримувати завжди. Так поспішали, що не побачили, як країна програє. Всього цього можна було б уникнути, не поспішати на прес-конференції, вести слідство без голосних заяв, чекати остаточного рішення суду. Але ж хочеться гучних перемог. І тому наведу третій приклад. З цієї трибуни хочу сьогодні застерегти колег від подібної помилки. Заради звіту на прес-конференції ви збираєтесь ухвалити закон з чудовою назвою: про недоторканність депутатів. Ми вже голосували за відміну недоторканності, змінили Конституцію, а тепер ви хочете законом фактично повернути її і дати можливість почати провадження по депутатам одній особі – Генеральному прокурору України, який, як ми вже знаємо, сто процентів людина Президента. А ще цей закон з правками можна прочитати так, що депутат не нестиме юридичної відповідальності – вдумайтесь! – при здійсненні депутатських повноважень. Тобто при бажанні під це формулювання можна підвести все, що завгодно. 24 години на добу на всі 5 років здійснення депутатських повноважень. Це не відміна недоторканності, це зміцнення недоторканності. Тому закликаю вас зупинитися, дослухатися до пропозицій "Голосу" - і проголосувати за справжню, а не за фейкову недоторканність народних депутатів. Щоб сподобатись сьогодні, достатньо провести гучну піар-кампанію. Щоб увійти в історію завтра, потрібно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб увійти в історію, потрібно досягти успіху, якого до тебе ніхто не досягав, а не повторювати помилки попередників. Пане Президент, колеги з монокоаліції, не повторюйте… Святослав Іванович, я тут добавив 10 секунд, але ми домовилися на Погоджувальній, що ми більше не добавляємо ні 10, ні 20, ні 30, тому що на минулому засіданні парламенту, після того, як раз було добавлено час народному депутату, потім два добавлено час народному депутату, ми отримали в інформаційному полі те, що йому після цього й виключили мікрофон. Так щоб не було більше таких інцидентів, Регламентом додавання часу не передбачено, тому рухаємося в тих межах, які відведені кожному народному депутату. Дякую. Рабінович Вадим Зіновійович, "Опозиційна платформа – За життя". З наступаючим Новим роком! В першу чергу, я звертаюся до вас, до шановних партії "Слуги народу". Вас є з чим поздоровити. Ви пройшли в парламент, у вас є монобільшість, вас багато, і ви вже почали змінювати Україну. Приміром, у рейтингу найвпливовіших українців другу сходинку зайняв пан Сорос, з чим я вас і вітаю. Знаю, що до Нового року роблять подарунки, і тому ви прагнете продати українську землю, щоб у МВФ і Сороса був на Новий рік гарний настрій. А для українців, які після цього закону вже не матимуть своєї землі, ви вже прийняли, як буде відзначено вами, невідкладний Закон про трансплантацію органів. Все замкнулося. А зараз ще один невідкладний Закон про децентралізацію, за яким ви маєте, самі можете перейменувати вулиці, області, міста. Чому соромитесь, хлопці? Назвіть вже під Новий рік нас "Соросією", бо все, що ви робите, к тому і йде. Ще один новорічний, хлопці, подарунок пану Соросу – це похований мир у нашій державі. Прибравши із Закону про децентралізацію пункт про статус Донбасу, ви ховаєте Мінський процес. Я вас розумію: Соросу потрібна війна у нашій країні, а ви йому цю війну під ялинку і положили. Декілька днів тому в Одеській області була засуджена людина, яка у себе в селі їздила під червоним прапором, на якому було написано: вітчизняна війна. Йому дали рік та великий штраф. У той же час, жодна людина України не була засуджена за нацистський прапор чи символіку. І я вас розумію: коли Прем’єр-міністр – ваш Прем’єр-міністр відкрито відвідує концерти нацистських рок-груп, а дивізія СС "Галичина" стала майже зразком для молоді, вам важко засуджувати нацизм. Шановні колеги, кожному потрібно обрати, чий він слуга: народу України чи закордонних хазяїв. Кожен має визначитися, працює він на Україну чи він просто слуга. Я звертаюсь до вас, тому що вірю: багато з вас буде разом з народом і не підтримає ці закони. І ще до вас, дорогі співвітчизники, у нас уже немає промисловості, замість ракет ми виготовляємо каструлі, замість кораблів поставляємо мед. А залишилась тільки земля, але й її хочуть забрати. Наостанок скажу одне: якими б гарними лозунгами… Вадим Зіновійович, я не вимикав мікрофон. Щоб потім не було розмов. Дякую. Янченко Галина Ігорівна. Прохання притримуватись регламенту. У вас там є лічильник, який показує, скільки часу на виступи залишилося. Доброго ранку, шановні президія, шановні колеги. Сьогодні ми маємо можливість завершити цілу епоху. Епоху, яка характеризується тим, що в нашій державі є каста небожителів, які мають ексклюзивні права права на порушення закону. Саме так можна стисло описати існуючий обсяг депутатської недоторканності. Із року в рік для того, аби стати частиною цієї, касти деякі особи, бажаючи отримати депутатський мандат, йшли на жертви, витрачали мільйони доларів, билися не на життя, а на смерть за право отримати місце під парламентським куполом. Перед нами було 8 скликань парламентів, але жоден із них не наважився позбавити себе цього привілейованого статусу недоторканності. І тільки цьому парламенту вистачило сміливості і вистачило політичної волі. Для цього у вересні ми зробили дуже важливий крок і ухвалили зміни до Конституції, завдяки яким каста безкарних перестане існувати з 1 січня 2020 року. Сьогодні перед нами стоїть завдання привести всі інше українське законодавство у відповідність із новою редакцією Конституції. Ми будемо розглядати законопроект №2237, яким визначимо новий порядок правовідносин і процедуру притягнення народних депутатів до відповідальності. Цей законопроект також встановлює нову європейську форму індемнітету, яким депутатська політична діяльність може мати місце не лише в залі парламенту, а й за його межами. Ця Верховна Рада вже неодноразово руйнувала старі традиції і запроваджувала нові. Однією з таких традицій стало слідування передвиборчій програмі та швидке виконання взятих на себе зобов'язань і політичних обіцянок. І тут, я думаю, ви погодитеся зі мною, що скасування депутатської недоторканності є однією з головних політичних обіцянок цього року, як і, в принципі, останніх 20 років. Її давали не лише ми, а й практично кожна партія в цьому парламенті. Тому я сподіваюсь на вашу політичну відповідальність. Сподіваюсь, що всі ми разом підемо до останнього і сьогодні зробимо останній крок для того, щоб депутатської недоторканності більше не було. Також хочу спростувати деякі міфи, які тут поширюють окремі народні депутати про ускладнення процедури притягнення до відповідальності. Хочу нагадати їм і попросити уважно читати Кримінальний процесуальний кодекс, а саме статтю 214, за якою реєстрація кримінального провадження в ЄРДР є не привілеєм Генерального прокурора, слідчого або будь-якої іншої особи, а є обов'язком. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, шановні аграрії, які стоять сьогодні під стінами парламенту! Хочу сказати про те, що парламент є відображенням суспільства. Український народ дав нам велику довіру, проголосувавши за дев'яте скликання парламенту. І я вважаю, що цією довірою ми повинні гордитися. Але часто бувало в історії українського парламентаризму - ближче до завершення каденції парламент і суспільство жили окремими життями. Через те, що парламентарі не відчували настрої у людей, простих людей. Сьогодні, друзі, і ми про це постійно будемо нагадувати, усі соціологічні опитування громадськості показують, що більше 70 відсотків населення не підтримують відкриття ринку землі. Отже, ми говоримо про те, що сьогодні парламент і суспільство розходяться у своїх поглядах. Я говорю сьогодні про монобільшість, яка розглядатиме питання, має намір розглядати питання про ринок землі. Що ми хочемо побачити і почути. Ми хочемо сьогодні почути профільний комітет Верховної Ради України, який довгий час не здатен приступити до розгляду поправок, яких сьогодні є достатньо багато по ринку землі. Ми хочемо побачити, які є запобіжники щодо продажу землі, які встановлені урядом і парламентарями, щоб не лякати людей. Сьогодні неможливо пройтися вулицями, неможливо пройтися селами, населеними пунктами, люди в остраху за те, як буде відбуватися відкриття ринку землі. Ми сьогодні розуміємо, що головний ресурс, який залишається у людей, – це земля, це надра і державні підприємства. І просто так спродати ми просто так не дамо і люди просто так не дадуть. Шановні друзі, ми поки не встановлюємо ніяких запобіжників. Тому вимагаємо від профільного комітету Верховної Ради України приступити до розгляду цих поправок. І навіть, якщо не встигнемо пройти їх, це не означає, що цей законопроект має стояти вже станом на сьогодні. Ми нічого не втратимо, якщо про ринок землі ми будемо розглядати з наступного, з початку наступного року. Це не означає, що не буде діяти мораторій на ринок землі. Мораторій автоматично пролонговується. І не відкривається ринок землі, якщо його ми не пролонгуємо. 19 років поспіль пролонговували. Тому що ринок землі вступає з часу прийняття відповідного Закону про обіг сільськогосподарських земель. Шановні друзі, ми вимагаємо сьогодні зняти з порядку денного розгляд цих законопроектів, які стосуються ринку землі, піти поспілкуватися до людей. Ми вимагаємо сьогодні і прохання зараз до спікера парламенту Дмитра Олександровича Разумкова оголосити перерву, півгодинну перерву, щоб голови фракцій, представники парламенту вийшли до людей, вийшли до дрібних фермерів, заспокоїли їх, почули їхню думку і представили цю думку потім і позицію у стінах парламенту. Дякую. Прислухаємося до людей. Дякую, Тарасе Івановичу. Шановні колеги… Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій оголосити перерву на 30 хвилин, від фракцій "Батьківщина" та "За майбутнє". Однак так само, коли ми тут збиралися з представниками фракцій, була пропозиція замінити перерву, ту, яка зараз відбудеться, і народні депутати підуть спілкуватися з представниками різних громадських організацій та активістами, відмінити перерву між 12-ю та 12:30. Скажіть, будь ласка, чи необхідно нам це проголосувати, чи є консенсус в залі? Голосуємо. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Зараз буде перерва на 30 хвилин до 11:10. тому що, з одного боку, було сказано, що підуть говорити з людьми голови фракцій, з іншого боку, написано, що прохання зібрати голів фракцій у Голови Верховної Ради. Тому треба якось визначитись. Тоді підійдіть, вирішимо, що робити. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги… Батенко тільки що виступав і сказав, що треба, щоб голови фракцій пішли спілкуватися з людьми. Паралельно з цим в заяві написано, що зібрати. Я зберу, не питання, просто ви між собою якось визначіться, будь ласка. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скасування перерви з 12-ї до 12:30 у зв'язку з тим, що зараз буде оголошена перерва на 30 хвилин. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановний головуючий! Шановні колеги! Я радий вас ще раз привітати з цієї трибуни. Пам'ятаю, які емоцій у вас викликав початок розгляду цього питання в минуло п'ятницю. Шановні колеги, попередня влада, на жаль, спромоглася прийняти декілька законів впродовж 2014-2018 років, які звузили, звузили або повністю скасували кількість законних соціальних гарантій, компенсацій і пільг для незахищених верств населення, в тому числі – увага! – пенсіонерів, чорнобильців, ветеранів та дітей війни, жертв нацистських переслідувань, людей з інвалідністю, сімей з дітьми, а також педагогів, соціальних працівників та інших категорій громадян. Народні депутати - ваші колеги восьмого скликання скористувалися своїм конституційним правом і звернулися до Конституційного Суду, і рішеннями, трьома рішеннями від 2018 року і рішенням від червня цього року Конституційний Суд скасував низку норм законів, які обмежували соціальні гарантії і виплати для наших громадян. Ми пропонуємо вам проект постанови, в якому вимагаємо, по-перше, доручити Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів з метою реалізації рішень Конституційного Суду. У зв'язку з цим внести зміну до бюджету 2020 року. Ви знаєте, ми це вимагали і від попереднього уряду рівно рік тому, але їх позиція була зрозуміла. Ми знали, кому вони служили, але ж ви нібито служите народу України, ви "слуги народу". І нам прикро констатувати, що в бюджеті на 2020 рік ці рішення конституційних судів… Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правової політики Венедіктовій Ірині Валентинівні. Будь ласка, вкладайтесь у відведений час, у вас є таймер перед очима. Доброго дня, шановні колеги. Насправді дуже красиво ця постанова називається, але якщо ви прочитаєте два аркуші цієї постанови, побачите, що абсолютно популістичне рішення. Відповідно до статті 151 з позначкою 2 Конституції України рішення та висновки, схвалені Конституційним Судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскарженими. Крім того, рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади. Тому те, що пропонується в постанові, а це: подати на розгляд Верховної Ради у разі необхідності зміни до бюджету 19-го року, я перепрошую, і прийняти нормативно-правові акти, які відповідали б рішенням Конституційного Суду, вони не відповідають тим взагалі тим взагалі положенням і не є актуальними на сьогоднішній час, і жодним чином не перебивають пряму дію рішень Конституційного Суду. Тому Комітет з питань правової політики вважає недоцільним прийняття Верховною Радою України проекту Постанови, оскільки виконання рішень Конституційного Суду жодним чином не потребує додаткового забезпечення. Дякую, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірино Валентинівно. Шановні колеги, необхідно обговорення? Запишіться: два – за, два – проти. А я не зовсім зрозумів: якщо є Королевська, чому доповідав Шуфрич?

Шановні колеги, шановні присутні, за часи незалежності України кожен Президент та кожна влада пропонує змінювати Конституцію, пропонує її вдосконалювати. Але ж, на жаль, ще жоден Президент не став гарантом Конституції та не проконтролював, щоб її починали виконувати. Ну, який же цинізм, коли ще рік тому ми виграли разом представниками чорнобильських, ветеранських об'єднань, з пенсіонерами, виграли 4 рішення Конституційного Суду України. Ми довели, що режим Порошенка та минулий парламент порушував Конституцію України. Конституційний Суд прийняв рішення, але ж ні попередній уряд, ні вже новий уряд Гончарука не виконує рішення Конституційного Суду України. Шановні, ну, це ж преступная бездіяльність. Ну, як парламент може на це дивитися і ніяк не реагувати? І, вибачте, коли Комітет правової політики заявляє, що рішення КСУ є остаточним та має пряму дію, та ми з вами повністю погоджуємося. Так забезпечте, будь ласка, виконання рішення Конституційного Суду України. ми що робимо? Ми кажемо: "Хай хтось виконує". Так ми парламент України. Ми повинні звернутися до Президента, щоб Президент чітко дав зараз указания виконати рішення Конституційного Суду України та притягнути до відповідальності тих осіб, які сьогодні не виконують рішення Конституційного Суду України та не повертають пільги та компенсації чорнобильцям, учасникам війни, особам, на яких поширюється дія ветеранського закону, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які мають пенсію за вислугу років. Ми наполягаємо на виконанні… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дійсно, є надзвичайно соціально важливе питання – це різні пільги, які держава у свій час надавала чорнобильцям, афганцям, пенсіонерам – питання соціального забезпечення людей в Україні, питання забезпечення пенсіонерів. Багато цих рішень наприймали в свій час популістських, непопулістських, але вони були і є, і працювали, і для людей приносили велику користь. Були минулі уряди, які вирішили, що ці речі можна просто відкинути, не виконувати зобов'язання, не виконувати закони і взагалі забути про ці категорії людей, і зрівняти їх з усіма. Але після того були подання до Конституційного Суду - і всі ці рішення були скасовані. Подобається це комусь чи не подобається, але ми маємо звикати до того, що будь-яке рішення від районного суду до всіх інших судів і в тому числі, в першу чергу, Конституційного Суду мають бути виконані, і виконуватися мають в першу чергу, подобається це уряду чи не подобається. Не вмієте виконувати - значить, звільняйте місце, прийде та команда, яка готова це виконувати. Якщо ви вважаєте, що не вистачає грошей, щоб все це виконати, давайте пропозиції як переформатувати бюджет, як поміняти законодавство комплексно. Але не просто так, що взяли поскасовували рішення і взагалі забули про цих людей. Це люди, які рятували країну у свій час від Чорнобильської катастрофи, в Афганістані виконували свою місію. Вони не просились туди, їх держава відправляла і вони виконували свій обов'язок. Тому держава має про них турбуватися. Ми закликаємо виконати рішення Конституційного Суду прийняти рішення, як далі формувати соціальну політику держави. Це має бути комплексна пропозиція уряду, комплексне забезпечення цих категорій людей. Дякуємо. Підтримуйте. Дякую. Арешонков Володимир Юрійович. 11:31:18 АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков, група "Довіра". Шановні колеги депутати, звертаю вашу увагу, про що йде мова у цій постанові. Верховна Рада України і депутати не придумують якийсь новий закон, народні депутати не вимагають від українського уряду чогось такого, що виходить за межі їх компетенції, перевищує якійсь можливості. Верховна Рада України цією постановою вимагає від нового українського уряду виконати свої основні зобов'язання, виконати рішення найвищого суду нашої держави – Конституційного Суду, як вже підкреслювалось, прямі норми якого діють по всій державі і обов'язкові до виконання. Про що йде мова? Що у попередні роки ті соціальні категорії, які вже згадували мої колеги, і педагоги, і медики, і чорнобильці, і пенсіонери в силу певних обставин були обмежені в якихось соціальних пільгах, доплатах і таке інше. Сьогодні Конституційний Суд і ми вимагаємо повністю відновити соціальні пільги і гарантії для наших громадян. Да, на сьогодні це складає певну фінансову проблему, але уряд має іти з нами в діалог. Зробити програму, скажімо, на ряд років, де визначити, що ми будемо компенсувати ті заборгованості перед людьми, які були, а відмовитись і відхилити – це останнє, що можна зробити. Тому група "Довіра" вимагає голосуємо за дану постанову, підтримуємо наших людей. Дякую. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановна президія, шановні колеги! Насправді в Конституції України затверджено і закріплено право громадян держави на отримання зарплати, пенсії, стипендії та інших виплат, що передбачені чинним законом. У нас сталась сумна історія правонаступництва урядів по правовому нігілізму. І ми вважаємо, що Конституційний Суд, який зобов'язав державу виплачувати передбачені законом всі виплати, він виконав і виступав від імені українського народу. Але чому попередні уряди і теперішні не виконують рішення Конституційного Суду, то це має бути врегульовано чинним законодавством. І ми пропонуємо, щоб в Кримінальному кодексі, крім статті 175, яка зобов'язує виплачувати зарплату, стипендію і інші виплати, внести окрему статтю щодо посадовців першої категорії: керівника уряду, міністрів - за невиконання прямих дій закону, а найвищий закон – це Конституція. Якщо казати про рішення Конституційного Суду, то сумно, але саме він не вказав ні терміни виконання цього рішення і ще деякі речі, що міг вказати. Ми будемо голосувати за цю постанову, тому що вона встановлює гарантії громадянам отримувати ці виплати. І дуже би хотілося, щоб за політичною волею бачила влада саме громадянина і його гарантії. Будь ласка, депутати, підтримайте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? З "Довіри" був виступаючий, Сергій Володимирович. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію комітету про відхилення проекту Постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення (реєстраційний номер 2124).

Готові голосувати? Чому - ні? З яких мотивів? Наталія Юріївна, вибачте! Ні, правильно, я ставлю те, що рекомендував комітет. Комітет пропонує відхилити. Правильно. Тому будемо голосування спочатку пропозицію комітету. Якщо вона не буде підтримана, якщо не буде 226, перейдемо до інших голосувань. Правильно? Так передбачає Регламент? Ні, Юлія Володимирівна. Спочатку ми ставимо на голосування пропозицію комітету. Якщо її підтримає зал, то ця постанова буде відхилена. Якщо не буде 226, то перейдемо до інших голосувань. Саме так говорить Регламент. Дякую. Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Постанову відхилено. По фракціям покажіть. "Слуга народу" – 219, "Опозиційна платформа – За життя" - 0, "Європейська солідарність" - 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" - 0, "Голос" - 19, "Довіра" – 0. позафракційні – 2. З процедури - Корнієнко.

Була досягнута домовленість з керівниками фракцій, коли ми збиралися, що не будуть перерви сьогодні, але провести нараду з 12-ї до 12:30. Тому я пропоную не ставити це питання на голосування. А друге питання: щодо продовження засідання Верховної Ради до того, як ми вичерпаємо весь порядок денний, який на сьогодні запланований. Шановні колеги, я ставлю цю пропозицію на голосування, прошу її підтримати та проголосувати.

За-220 Рішення не прийнято. Дякую. Вибачте. Переходимо до наступного питання порядку… Юрій Анатолійович… По фракціям покажіть, будь ласка. 218 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 5, "Довіра" – 0, позафракційні – 2. Переходимо до наступного питання порядку денного.

З мотивів - це під час розгляду питання. Юрій Анатолійович. Давайте зайдемо в питання, у вас буде можливість виступити. Колеги, ми про інше домовлялися. Але якщо ви порушуєте домовленості, це немає питань. Так з мотивів чого? З мотивів питання якого? Це не з процедури. Шановні колеги, давайте будемо чемними один до одного! Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2101-19). Необхідне обговорення, чи можемо проголосувати…

Я пропоную зараз проголосувати за цей порядок денний, який вам запропонований, а після цього перенести розгляд питання, змінити порядок розгляду питань сьогодні та розглянути питання Пласту. Зауваження? З обговоренням. Запишіться: два – за, два – проти, - від фракцій.

Шановний пане спікер, шановна президія, я хочу нагадати вам те, що ви сьогодні, тільки що накоїли, я маю на увазі "Слуг народу". Тому що, коли була внесена постанова по виконанню рішень Конституційного Суду, у мене особисто не було жодного сумніву, що парламент як законодавчий орган який повинен підтримувати рішення суду - вищого органу нашої держави, повинен підтримати це.

я взагалі-то розумію, що завтра або сьогодні, коли проголосується якесь рішення і буде направлене до Конституційного Суду, чого ви будете чекати, коли ви виразили таку неповагу до суду і до людей, які обрали в парламент вас, щоб ви зробили їм життя легшим. Ганьба вам, "слуги народу"! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Анатолійович. Зінкевич Яна Вадимівна. Геращенко Ірина Володимирівна. Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, вчергове в постанові щодо формування порядку денного немає законопроектів опозиції, і це є несправедливо. Ми наполягаємо на тому, щоб в порядку денному цього тижня – перше: стояла заява номер 2510 співавторства "Голосу", шановної пані Бобровської, і нашої. Це заява Верховної Ради до Інтерполу, яким ми закликаємо цю шановну структуру не використовувати "червоні картки" Російської Федерації, як "дубіну", проти громадян України. І минулого тижня трапився черговий подібний інцидент з нашим шановним колегою Чубаровим. Ми маємо на це реагувати, інакше скоро у нас жоден політик, державний діяч, військовий не зможе виїхати в жодну третю країну через картки Інтерполу. Друге важливе питання, яке піднімають всі опозиційні фракції, – це неприпустимість втручання Офісу Президента в роботу силових структур. ЗМІ оприлюднили відповідні плівки, на яких зафіксована розмова керівництва ДБР з керівництвом Офісу Президента, де даються прямі вказівки відносно того, які справи замовляти. І тому дуже важливо, колеги, щоб ми створили тимчасову слідчу комісію щодо неприпустимості втручання в роботу незалежних силових органів і правоохоронних структур Ми просимо вас поставити на голосування це ТСК, і просимо це зробити вже кілька тижнів, і також більш уважно ставитися до законопроектів опозиції. Дякую. Бондар Віктор Васильович. наступне логічне рішення, яке ви мали би зробити як більшість у парламенті, це взагалі скасувати і припинити діяльність Конституційного Суду в Україні. Для чого він потрібен, якщо ви його рішення не виконуєте? Для чого ми витрачаємо мільярди гривень на його утримання, сотні тисяч гривень платимо зарплати цим суддям, якщо ви дозволяєте собі не виконувати рішення Конституційного Суду, які законно прийняті? Для чого ви його тоді утримуєте, голосуєте бюджет і так далі? По такій же логіці ви завтра можете проголосувати і не виконувати будь-яке рішення Верховного Суду, апеляційних інстанцій, районних судів. Для чого вони, ці рішення якщо є Верховна Рада, якщо можна отак самим приймати рішення і нічого не виконувати? Це абсурд, це абсурд, ви не хочете виконувати рішення щодо пільг афганцям, чорнобильцям, соціальне забезпечення людей. Так дайте відповідь: а як тоді поступати, для чого ми ці рішення приймали, для чого Конституційний Суд? Подумайте, що ви робите. Я не хочу далі коментувати, ви самі все розумієте, включайте мозги нарешті. Рішення є, їх треба виконувати. Хай уряд потім думає, сідає, переплановує бюджет, враховує всі ці рішення. І якщо не згодні переголосовуємо, міняємо законодавство, але робимо це цивілізовано, а не так, як було зроблено попередньо. І рішення завжди мають виконувати, повторюю це вам п'ятий раз. Вибачте. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Три короткі тези. Перша теза. Нарешті вже і фракція монобільшості "Слуга народу" зрозуміла, що, чим менше тут приймається абсолютно рішень, які не стосуються людей, тим краще для країни, тому не продовжили голосування після 18 години, це вже добре. Друге питання, яке стосується рішень Конституційного Суду. Якщо вже ми як парламент не здатні прийняти постанову про те, щоби рішення Конституційного Суду, які стосуються пільг для людей, які виграні людьми в судах, реалізовувалися на практиці, тоді виникає питання: а кого представляє цей парламент? Цей парламент представляє народ України, як написано в Конституції, чи цей парламент представляє чиїсь приватні інтереси? От давайте з цим розберемося. Тому я абсолютно не розумію, чому таке очевидне рішення, яке стосувалося кожної людини, мало бути прийнято в цьому залі, не проголосовано монобільшістю. І третє питання, про яке я хотів би сказати. Давайте, дійсно, сьогодні, в день, коли національна організація, виступала в цьому сесійному залі, вже традиційно принесла Вифлеємський благодатний вогонь до сесійної зали, і питання законопроекту, який стосується Пласту, стоїть сьогодні передостаннім в порядку денному. Так, може, давайте його перенесемо і розглянемо зараз, об'єднаємо зал, проголосуємо рішення, яке стосується сьогодні пластунів - і покажемо, врешті-решт, що парламент здатен приймати не тільки ті рішення, які комусь потрібні по "хотєлці", а рішення ті, які потрібні сьогодні українській молоді, українському студентству, українському скаутському руху і, врешті-решт, українському народу? Ось за такий порядок денний "Батьківщина" буде голосувати, і ми закликаємо це зробити. Дякую. Дякую. Слово надається Венедіктовій Ірині Валентинівні. Після цього - Ярослав Іванович Железняк, і після цього переходимо до голосування. ви можете переконатися і по тим законам, які прийняті, і по держбюджету. А якщо ви відкриєте постанову, яку пропонували представники партії "Опозиційна платформа – За життя", там зміни до держбюджету 2019 року, це по-перше. По-друге, там якісь такі загальні деклараційні норми: переглянути нормативно-правові акти. Якщо рішення Конституційного Суду не виконується, необхідно звертатися до суду з вимогою виконувати ці рішення, і все. А закладати норми про зміни 2019 року за два тижні до закінчення року - це, вибачайте, спекуляція і маніпуляція, дійсно, нуждами людей. Тому що ми з чорнобильцями, ветеранами зустрічаємося кожного дня і намагаємося вирішувати ці питання по-справжньому, а не так, як ви нам це пропонуєте.

Від "Слуги народу" не було. Шановні колеги, ми будемо голосувати за цю постанову, тому що там включено два важливих для нас законопроекти, які полегшують життя для малих підприємців і збільшують ліміти для ФОПів. Ми ще раз наполягаємо на тому, щоб профільний комітет розглянув постанову звернення щодо використання Інтерполу Російською федерацією. І, звичайно, ми будемо підтримувати рішення про перенесення Закону про Пласт, щоб ми його проголосували якомога швидше. Дякую. Дякую. "Довіра", з мотивів – Шахов. І після цього переходимо до голосування. Сергій Шахов, Луганщина, група депутатська "Довіра". Шановні колеги, дійсно коли є рішення суду, то треба його виконувати. Скільки було рішень суду, які не виконали на місцевих рівнях, і ніхто на це не звертав уваги. Подивіться, як страждають сьогодні люди. Ми говоримо сьогодні за переселенців, не тільки за пенсіонерів. Мільйон 700 тисяч людей жебракують. За рахунок Луганської, Донецької областей та Криму сьогодні бюджет типу зекономив ще з попереднього режиму Реви 100 мільярдів гривень. Забули сьогодні про дітей війни, яким також обіцяли виплачувати, і забули за них. Забули за афганців: 100 тисяч афганців, які лишилися сьогодні дотацій. Чорнобильці, які працювали, в них відвалювалося м'ясо від костей, які рятували не тільки Україну, а весь світ. І сьогодні, шановні колеги, треба, ще раз нагадую, з холодною головою приймати рішення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Володимирович. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Підготуйтесь до голосування, будь ласка. Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 2101-19). Будь ласка, підготуйтесь до голосування, займіть свої місця. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. Постанова прийнята. Шановні колеги, була пропозиція розглянути, змінити порядок розгляду питань в порядку денному сьогоднішньому та переставити зараз питання Пласту. Чи є заперечення? Можемо голосувати? Ви наполягаєте на зміні через 226, так? Пропозиція щодо зміни порядку розгляду питань порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати.

За-324 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону України… Вибачте. Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України від 03.09.2019 року (доопрацьований) (реєстраційний номер 0976). Слово надається Представнику Президента України у Верховній Раді України Руслану Олексійовичу Стефанчуку. Вельмишановний пане Голово, шановні колеги, прийнятий парламентом 30 травня 2019 року Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України" не був підписаний Президентом України у запропонованій редакції. І Президент вніс свої пропозиції щодо цього Зокрема, вони стосувалися того, що пропонований законом підхід передбачає створення переваг та привілеїв для функціонування лише однієї організації, зумовлює ризик унеможливлення створення подальшої діяльності інших скаутських організацій. Крім цього, він не відповідав частково Основному Закону України. І є такі побажання щодо положень закону, щодо механізмів державної підтримки Пласту в тому, що вони не узгоджувались частково з частиною другою статті 95 Конституції України та не враховували визначений статтею 7 Бюджетного кодексу України принцип самостійності бюджетної системи України, який забезпечений правом органів державної влади, органів самоврядування відповідно законодавству визначати напрями використання бюджетних коштів. Тому Президент свого часу повернув на доопрацювання. Я так розумію, що комітет доопрацював. І я думаю, що з урахуванням цих пропозицій даний законопроект може бути підтриманий в цьому залі. Дякую. Дякую. Слово надається голові комітету Кожем'якіну Андрію Анатолійовичу.

Національної скаутської організації України в комітеті була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Пласту - Національної організації скаутів України, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, молоді і спорту. Спільними зусиллями членів робочої групи було розроблено… доопрацьовано закон, який був підтриманий комітетом та виноситься на розгляд Верховної Ради України. У ході доопрацювання була змінена назва закону на більш об'єднуючу назву: про визнання пластового руху та особливості державної політики підтримки пластового (скаутського) руху. Вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принципи рівності громадських організацій. Відтепер закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань. Питання визнання історичного внеску Пласту відображено у преамбулі. У статті 1 додані визначення скаутського руху, пластового, (скаутського) методу, пластової (скаутської) освітньої програми. Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових (скаутських) громадських об'єднань. Також законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну підтримку діяльності пластових (скаутських) громадських об'єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатись видатки на підтримку програм, проектів, спрямованих на досягнення пластової (скаутської) освітньої навчальної програми. Закон погоджено з Міністерством фінансів України.

(допрацьований) для повного повторного внесення на розгляд Верховної Ради України в цілому. Просимо підтримати. Дякую за увагу. Шановні колеги, всі правки були враховані, правильно я розумію? Я пропоную поставити на голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття після доопрацювання в цілому Закону України "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України від 03.09.2019 року (реєстраційний номер 0976). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин, до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. Голови фракцій, будь ласка, зберіться в кабінеті для того, щоб ми провели нараду. в стінах Верховної Ради, за її межами. Є пропозиція від всіх фракцій та депутатських груп, і я думаю, що вони з нею погодяться, зараз провести позачергове засідання аграрного комітету. Прошу голову та членів комітету зібратися на третьому поверсі Верховної Ради України. На це засідання запрошуються Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, запрошується керівництво фракцій, голова або співголови, без додаткових колег, які бажають прийняти участь, при всій повазі. Тому що ми це перетворимо з робочої наради знову на хаотичні якісь явища. не будуть розглядатися поправки. Це організаційне питання. В зв'язку з цим я пропоную закрити ранкове засідання Верховної Ради України достроково, на півгодини раніше. Всіх влаштовує такий формат? Продовження роботи о 16:00. Шановні колеги, прошу комітет зібратися на третьому поверсі, будь ласка. Дякую.